Jeg giver lige medlemmerne et øjeblik til at finde deres pladser. Og der kan stemmes.

eller imod stemte 0. Samtykket er givet. --- Det første punkt på dagsordenen er: 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere. (Forlængelse af det Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Ordfører for forslagsstillerne fru Victoria Velasquez, Enhedslisten, har bedt om ordet. Jeg er indigneret over, hvordan Socialdemokratiet, der ellers profilerer sig som et ansvarligt parti, kan løbe fra de aftaler, man for kort tid siden har indgået. Siden valget er der begyndt at tegne sig et mønster; et mønster for et regeringsparti, der ikke sidder i regering for at indfri sine visioner om at få gennemført forbedringer, men som i stedet klynger sig til magten af frygt for, at den glider dem af hænde. Hvad vi skal stemme om nu, træder ind i det mønster. Helt ærligt, for de mennesker, som dette vedrører, handler det ikke om taktik. Det her handler om benhårde konsekvenser. Og hvorfor er det, jeg siger det? Ja, det er, fordi Socialdemokratiet var med i et program her i søndags, som hed »Mød Regeringen«, og der sagde den nye, men også tidligere statsminister: At have indgået den her aftale om en ny kontanthjælpsaftale handlede for Socialdemokratiet mere om taktik, end det handlede om politik taktik i stedet for politik. For de mennesker, det her vedrører, handler det ikke om taktik; det er benhårde politiske valg, der påvirker deres liv. Vi står midt i en kold vinter med høj inflation, men vores hjerter og solidaritet må ikke fryse til is. Lige nu ser tusindvis af de allerfattigste børn i Danmark ind i, at deres familier mister en betydelig del af deres levegrundlag, og de her familier har allerede svært ved at betale for så basale varer som mad og medicin. Men gør det, at man skammer sig i toppen? Jeg ved det ikke, men jeg tvivler. Men uagtet de gør det eller ej, er det utvivlsomt et svigt, vi er vidne til, når man kalder sig social-demokrat og samtidig tager retten til midlertidig børnetilskud fra de allerfattigste i vores samfund, man på samme tid og oven i giver varige skatterabatter til de rige. Det er faktisk noget af det mest asociale, som jeg kan forestille mig. De allerfattigste børn og deres familier er blevet gjort til en forhandlingsvare i regeringsforhandlingerne og er tilsyneladende en vare, som Socialdemokratiet er villig til at opgive. Socialdemokratiet er nu et parti, der tager retten til økonomisk tryghed fra de allerfattigste børn; børn, der i ekstreme tilfælde springer måltider over for at spare penge. Socialdemokratiet har sat deres underskrift på et regeringsgrundlag, der med kapitlet om frisættelse nævner rettigheder som noget, man ønsker et opgør med. Det er Det er den højredrejning, som børnene nu betaler for. De mister rettigheder; de mister retten til økonomisk tryghed, uagtet deres forældre bliver ramt af sygdom eller arbejdsløshed. Ja, i stedet har statsministeren fået et nyt fokus: Skattelettelser til samfundets rige. Hvordan kan man give skattelettelser til de rige i vores samfund og mene, at der er råd til, at LEGO-arvingerne skal have 12,8 mia. kr. mere, og give rabatter til advokatmillionæren, til folketingsmedlemmer og ministre herinde i salen, alt imens vi har børn i det her land, som oplever isolation fra fællesskaber, som ikke kan deltage i fritidsaktiviteter, og som, hvad der er endnu mere vidtgående, oplever reel armod. Derfor har jeg i dag en appel, for jeg ved, at der er flere socialdemokrater, som har ondt i maven, og flere, som sågar har sagt det offentligt og åbent, f.eks. overborgmesteren i København borgmesteren i Aalborg i Nordjylland. Jeg har en appel til jer, som ikke er en del af toppen i Socialdemokratiet: Stå op for dem, der er afhængige af, hvad I lige om lidt stemmer, og som ikke har mulighed for at kunne forsørge sig selv. Stå op for de børn, der ikke selv er herrer over, at de vokser op i fattigdom. Stem for dette lovforslag. Tak for ordet. Tak for ordet. Danmarksdemokraternes indstilling til det her lovforslag har jo ikke ændret sig siden førstebehandlingen, men det er der bare en anden ting, der har, og det er, at vi, siden vi sidst debatterede det her, har fået en ny regering, som jeg kan forstå ikke umiddelbart har planer om at videreføre det midlertidige børnetilskud. Det er jeg jo helt enig i, hen ikke, at arbejdsløse indvandrere skal have op til 2.000 kr. mere om måneden skattefrit, når det er sådan, at en række danske familier ikke har råd til at betale deres elregninger. Men jeg må også sige, at jeg mildt sagt er mystificeret over, hvad det er, der foregår, for man kan så høre nu, at man fra regeringens side ikke ønsker at videreføre det midlertidige børnetilskud, som det er i dag. Det er jo ligesom en betaling til Venstre

Jeg er sådan set lige så overrasket som Enhedslistens ordfører, men bare med et helt, helt andet fortegn, for jeg så også »Mød Regeringen« den anden aften, og jeg har også læst regeringsgrundlaget. Og det er jo her, mystikken opstår, for man vil nemlig ikke videreføre det her i den nuværende form. Men til min overraskelse kan jeg jo så læse i regeringsgrundlaget og også forstå på udsendelsen »Mød Regeringen«, som blev sendt i søndags på DR, at det at det er præcis de samme familier, som så skal have pengene nu alligevel, men bare på en anden måde. I det omtalte program var statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren inviteret ind i studiet til Kåre Quist, i den forbindelse forklarede statsministeren så nemlig, at de alle tre i fællesskab havde aftalt, at det beløb, som den tidligere socialdemokratiske regering afsatte til nogle af de her familier i 2023 sammen med det daværende parlamentariske grundlag, som jo bl.a. var Enhedslisten, også skal gælde for næste år, og at det skal gå til de selv samme familier, men bare udbetales på en anden måde. Jeg må sige, at jeg er meget mystificeret over, hvad det er, der foregår. Den betaling, som man umiddelbart tænker er givet til Venstre for at gå med i regering, er, at man har afskaffet det her midlertidige børnetilskud; det er så bare givet på en anden måde. Så nu er vi tilbage til det der med prisen på grisen, som flere har omtalt. hen meget mystificeret over, hvad det er, der foregår. For på trods af at man har stået her på talerstolen og gentagne gange fra Venstres side argumenteret imod, at arbejdsløse indvandrere fortsat skal modtage op til 2.000 kr. skattefrit om måneden, så går man med til det nu; man kalder det bare noget andet. Så jeg ved ikke rigtig, hvor høj prisen på grisen er. Jeg så godt nok en reklame fra SuperBrugsen her den anden dag, og det er meget billigt med flæskesteg i øjeblikket, så der er noget, der tyder på, at prisen på grisen ikke er så høj i øjeblikket. Jeg er ærlig talt godt gammeldags forvirret over, hvad det er, der sker. Jeg håber, at Venstres ordfører vil gå op og sige nogle ord om det, og jeg håber og forventer selvfølgelig også, at ministeren går op, så vi kan få en afklaring på det her. Og så kan jeg i hvert fald sige, at vi jo fortsat stemmer imod det her forslag. Det er sådan, at hvad vi allerede sagde før valget, mener vi også efter valget, og når der kommer et lovforslag som det her, mener vi selvfølgelig også det, som vi sagde ved førstebehandlingen, når det skal til afstemning. Vi siger tak til ordføreren. Den næste, der har bedt om ordet, er hr. Karsten Hønge fra SF. Enhver med øjne i hovedet kan se, at køen for at få julehjælp aldrig har været længere. Hvad er så regeringens svar til de familier, hvor forældrene i øjeblikket sidder derude og er bange for, om de kan give deres børn en jul, der bare tilnærmelsesvis minder om andre familiers, og som kan se frem til en vinter med høje energipriser og til gengæld lav indkomst? På forunderlig vis er svaret på de lange køer for at få julehjælp at tage pengene fra børnefamilierne. Jeg mener, at det må kræve en helt særlig grad af kynisme at nå frem til den konklusion. Vores konklusion er, at at jul og fattige børn er et ufattelig dårligt match. At man så har en idé om, at man kan afsætte penge til nogle puljer, som folk så øjensynlig søge, viser bare, hvor lidt forståelse man har for virkeligheden for de her familier – familier, der jo ikke kun kæmper med økonomiske udfordringer, men ofte også kan mangle ressourcer til at tage kampen op mod en kommune eller en sagsbehandler. Forestiller man sig virkelig, at de her familier, der ud over at de økonomisk er på hælene, skulle have ressourcerne til at kunne gå op og forhandle og vride penge ud af systemet? Vi ved udmærket godt, hvad det ender med, nemlig at netop dem, der har mest brug for det, ofte er dem, der ikke har kræfterne til at tilkæmpe sig det. Jeg blev meget overrasket over at høre statsministerens omtale af vores aftale fra i sommer som en nødløsning. Den kontanthjælpsaftale, vi lavede, var et resultat af lange forhandlinger og alt andet end en nødløsning. Så er det jo rigtigt, som fru Inger Støjberg nævnte, at det med hensyn til den her gruppe er sådan – som det jo i hele taget er i samfundet – at en del af de mennesker, som er økonomisk dårligt stillet, kan have anden etnisk baggrund. det pejlemærke, som SF har, når det kommer til at give økonomisk hjælp til familier, er tykkelsen af forældrenes pengepung og ikke farven på børnenes kinder. Vi siger tak til ordføreren. Der er ikke andre, der har bedt om ordet. Derfor går vi til afstemning. Kl. 09:32 Afstemning Formanden (Søren Gade): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter.

stemte 0. Lovforslaget er forkastet. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 2: Forslag til midlertidig bevillingslov for finansåret 2023. Af finansministeren (Nicolai Wammen). Men fru Lotte Rod fra Radikale har bedt om ordet. Værsgo. tak til finansministeren for det meget klare svar, vi har fået, om, at de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser fortsætter på det høje niveau. Det er jo sådan set noget rod, at der overhovedet kunne have været tvivl om det. Derfor håber jeg jo selvfølgelig også, at regeringen vil tage det med, når der kommer en finanslov, og som i den bedste af alle verdener vil sørge for, at det bliver permanent, sådan at vi en gang for alle får den sikkerhed, der skal være om vores universitetsuddannelser. Så er der den anden ting, og det er en lille smule mere besværligt. For der er jo en række organisationer, som er på finansloven i 2022, og som er i tvivl om, hvad deres skæbne nu er, og som derfor sidder derude og er i store problemer lige nu. Jeg vil gerne sige tak til regeringen for at give at give os den imødekommelse, at socialministeren er på vej med et aktstykke, hvoraf det vil fremgå, som jeg forstår det af svaret til os, at man vil holde hånden under nogle af de organisationer, der er. Men det er alle organisationer, der står med det her problem, og det er jo ikke kun på socialområdet. Vi har også en række kulturelle organisationer, som gør et vigtigt stykke arbejde, og som vi har brug for har den økonomiske sikkerhed. Derfor vil jeg gerne opfordre regeringen til at fortsætte bevillingerne til alle de organisationer, som har fået penge i 2022. Og hvis ikke regeringen synes, at man skal fortsætte det for alle, så indgår vi i hvert fald fra Radikale Venstres side gerne i en dialog med regeringen om, at vi får flest mulige organisationer med, så det som sagt ikke kun er dem på socialområdet, men også på kulturområdet.

stemte 4 (ALT)]. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 3: Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, lov om kommunal ejendomsskat og ejendomsværdiskatteloven. (Forlængelse af virkningen af ejendomsvurderingen for 2020

stemte 4 (ALT)]. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.

gør hr. Rasmus Jarlov. Jeg ønsker lige at udtale mig om hastebehandlingen af det her lovforslag. Nu blev vi jo bare bedt om at give tilsagn til, at vi kunne hastebehandle alle lovforslagene. Men der er meget stor forskel på at hastebehandle en nødvendig bevillingslov, som vi er nødt til at stemme igennem, og så at hastebehandle et kompliceret lovforslag om nogle nye skatter, som havde fortjent en meget mere grundig behandling end den, vi har nu her. Så jeg synes, at vi her fra starten af den nye periode skal passe på, at vi ikke kommer ind i en vane med igen at hastebehandle en hel masse ting, som der ikke er nogen grund til at hastebehandle. Det her lovforslag burde ikke have været hastebehandlet. Der er ikke nogen presserende grund til, at det skal stemmes igennem, og det er så kompliceret, at vi ville have have haft godt af at tage os bedre tid til at få det stemt igennem. Vi stemmer imod, fordi vi er modstandere af højere skatter, og fordi det er en økonomisk aftale, som vi ikke er med i. Vi siger tak til ordføreren. Ønsker flere at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 09:38 Afstemning Formanden (Søren Gade): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter.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

stemte 4 (ALT)]. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.

Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 09:42 Afstemning Formanden (Søren Gade): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. stemte 0]. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.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

stemte 4 (ALT)]. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 11) 3. behandling af lovforslag nr. L 10: Forslag til lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Jacob Jensen). (Fremsættelse 19.12.2022. 1. behandling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

stemte 3 (NB)]. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 4) 3.

Som jeg sagde under førstebehandlingen, vil jeg sådan set egentlig meget gerne udbede mig en forklaring på den sætning, der står i beslutningsforslaget, hvor der står: »Udvalget besluttede desuden« det er den eneste begrundelse – »at opretholde Miljø- og Fødevareudvalget som udvalg for både miljø- og fødevareområdet ...« Er der ikke en af dem, der har været med til at beslutte det, der vil være venlig at begrunde, hvorfor man fastholder, at det skal være ét udvalg?

og afstemningen starter.

Jeg ønsker alle medlemmerne og medarbejderne i huset en rigtig glædelig jul og et godt nytår med stor tak for samarbejdet i 2022. Og jeg håber, at I alle får fredfyldte dage sammen med jeres kære, så I er klar til at genoptage arbejdet, når vi mødes i det nye år.